Шановні народні депутати! Будь ласка, заходьте до зали та займайте свої місця. Керівникам фракції прохання: забезпечити присутність народних депутатів. І до Апарату звертаюсь.

Колеги, займайте, будь ласка, свої місця.

Шановні колеги! На вимогу двох депутатських фракцій: "Керуючись пунктом 15 частини першої статті 27 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", просимо оголосити перерву в пленарному засіданні Верховної Ради України, але замінити її на виступ від…" Колеги, всі зайшли до зали? Шановні народні депутати! Прошу народних депутатів України підготуватись до реєстрації. Будь ласка, розмістіть свої картки.

352 народних депутата зареєстровано. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошується відкритим. Шановні народні депутати, надійшла заява від двох фракцій з пропозицією перерви, але заміна на виступ Яна Зінкевич. З місця, будь ласка, включіть мікрофон. Шановні колеги, хочу попросити. Сьогодні ми на фракції розіслали лист – проект Постанови про створення спеціальної комісії у справах ветеранів. у справах ветеранів. Хочу нагадати, що це рішення було прийнято спільно на підготовчій групі. І тому просимо якомога скоріше надати своїх представників у цю комісію для того, щоб ми могли розпочати нашу роботу. І просимо поставити постанову на порядок, голосування, денного. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні народні депутати, продовжуємо розгляд питань порядку денного. Наступне питання порядку денного 1062. Вам роздано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів. Пропоную розглянути зазначений законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та голосувати. За-227 Рішення прийнято. Для доповіді запрошується народний депутат України Підласа Роксолана Андріївна.

охорону прав інтелектуальної власності на напівпровідникові вироби. Про що йде мова? До найбільш відомих широкому загалу напівпровідникових виробів належить інтегральні мікросхеми, світлодіоди, транзистори та багато іншого. Скомпонувати інтегральну мікросхему з різних елементів – це інтелектуальна праця, результати якої мають бути захищені державою, як і будь-яке право власності. Вам добре відомо, що інтегральні мікросхеми використовуються при виробництві будь-яких електронних приладів. І розвиток виробництва власної електроніки та винахідництва в Україні неможливий без захисту права на ексклюзивне комерційне використання результатів розробки. Саме це захищає право інтелектуальної власності та законопроект 1062. Що конкретно ми пропонуємо: закріпити у законодавстві, що право на ексклюзивне комерційне використання розроблених вами мікросхем триватиме 10 років з моменту першого використання виробу на комерційній основі; дозволити використовувати напівпровідникові вироби, зокрема і мікросхеми, для аналізу та вивчення концепції без комерційного використання. Це сприятиме розвитку інноваційної діяльності та технічної освіти; спростити умови подання заявки на реєстрацію виробу та дозволити подавати заявки в електронній формі, тому що наша мета – це спрощення життя для бізнесу та винахідників. Ефективний захист права інтелектуальної власності на комерційні розробки – це основа для розвитку винахідництва та залучення інвестицій в Україну. Тому прошу підтримати законопроект 1062. Дякую, Роксолана Андріївна. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань економічного розвитку Наталусі Дмитру Андрійовичу. Шановний Голово, шановні колеги, мої вітання. Комітет з питань економічного розвитку на засіданні 6 вересня розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів (номер 1062) і прийшов до наступних висновків. Що таке інтегральні мікросхеми і навіщо вони потрібні моя колега розкрила доволі предметно. Але більш предметно треба сказати про те, що захист інтелектуальної власності в країні, яка має на меті індустріалізуватися, яка має на меті створити 1 мільйон робочих місць, яка має на меті забезпечити високотехнологічний експорт – це критично важливо, надзвичайно важливо. І нам надзвичайно важливо підтримати цей закон для того, щоб ми забезпечили права інтелектуальної власності виробників відповідних мікросхем. За результатами обговорення народні депутати України члени комітету прийняли рішення внести проект Закону України номер 1062 на розгляд Верховної Ради України. Та за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому, як закон, з техніко-юридичним опрацюванням. Ми також звертаємо увагу на те, що Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради у своєму висновку зазначає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу, з наступним врахуванням висловлених зауважень та пропозицій. Комітет з питань антикорупційної політики в своєму висновку зазначає, що в проекті акту не виявлено корупціогенних факторів. Відповідно проект акту відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Тому прохання підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитре Андрійовичу. Шановні колеги, прошу записатись: два - за, два – проти від фракцій.

Дякую за увагу. Дякую. До слова запрошується Южаніна Ніна Петрівна, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Дякую, пане голово. Прошу передати слово Княжицькому Миколі. На трибуні, Княжицький Микола, фракція "Європейська солідарність". Шановні колеги, що стосується суті даного законопроекту. Хочу наголосити на тому, що він входить до переліку тих зобов'язань, які взяла на себе Україна, задекларувавши намір рухатись до членства в Європейському Союзі і у нас попереду ще багато таких законів. Але положення цього законопроекту, аналогічні положенням перехідного законопроекту номер 0899, який був внесений Верховною Радою восьмого скликання, Кабінетом Міністрів і доопрацьований в Комітеті з питань освіти і науки під керівництвом Співаковського, попереднього скликання. законопроект 1062 не мав бути зареєстрований, але Верховна Рада мала б продовжити роботу над законопроектом 0899. Взагалі гострість цієї проблематики, треба просто для себе розуміти через яку Президент визнав цей законопроект невідкладним, є певною мірою дискусійною. Проект пропонує вдосконалити процес реєстрації топографії інтегральних мікросхем. При цьому у нас на сьогоднішній день зареєстровано 13 таких топографій, остання реєструвалася в 2012 році. Тобто в принципі такого явища, яке ми вдосконалюємо не існує, але законопроект носить суто технічний характер, здебільшого стосується заміни застарілої термінології на більш актуальної імплементації норм з Угоди про асоціацію до національного законодавства. Тому ми будемо його підтримувати в першому читанні. Дякую. Дякую. Слово надається Шкрум Альоні Іванівні, фракція політичної партії "Батьківщина". 16:14:01 ШКРУМ А.І. Дякую. Прошу передати слово Вадиму Івченку.

і він фактично розроблений відповідно до пункту 6 топографії напівпровідникових продуктів Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Зокрема положення проекту щодо терміну дій охорони відтворюють текст статті 227 цієї угоди. Колеги, цей законопроект в тому числі і передбачає затвердження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у у сфері інтелектуальної власності. І положення про представників у справах інтелектуальної власності так званих патентних повірених. Також законопроект передбачає можливість подання заявки на реєстрацію на компонування в електронній формі з використанням, в тому числі і електронного підпису. Але цей проект містить ряд редакційних недоліків, які можуть ускладнити його практичну реалізацію, зокрема щодо збору за виправлення помилок в реєстрі. Тому ми звичайно будемо подавати пропозиції, щоб на практиці цей законопроект був робочим і з практичної точкою зору допомагав тим, хто займається в цій сфері інтелектуальної власності. "Батьківщина" в першому читанні підтримує даний законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається для виступу "проти" Олександр Сергійович Колтунович, фракцій "Опозиційна платформа – За життя". Вельмишановний пане Голово! Шановні народні депутати! Так, дійсно ми розглядали цей проект закону на Комітеті з питань економічної політики. У нас є певні зауваження і пропозиції , і тому прохання під стенограму, до вас пане голово, провести через перше читання. Також хочу додати, що дійсно (0899) був проголосований минулим скликанням у першому читанні, і, власне, як нам було повідомлено з Міністерства економічного розвитку і торгівлі, було навіть отримано висновок Єврокомісії щодо

Дякую. Шановні народні депутати! Чи є ще в когось бажання виступити з мотивів? Ні. Якщо немає… обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в першому читанні за основу проект Закону (реєстраційний номер 1062) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів. Прошу підтримати та голосувати.

За-333 Проти – 0. Утримались – 3. Рішення прийнято. Проект закону прийнятий в першому читанні за основу. Прошу показати по фракціях: партія "Слуга народу" – 227, "Опозиційна платформа – За життя" – 20, "Європейська солідарність" – 22, "Батьківщина" – 15, "За майбутнє" – 17, "Голос" – 16, позафракційні – 16. Шановні колеги, відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення на половину строків підготовки до другого читання законопроект (реєстраційний номер 1062) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони права на компонування напівпровідникових Прошу підтримати та голосувати.

Вам розданий проект Закону про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг (реєстраційний номер 1053, 1053-1). Шановні колеги, я пропоную розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та голосувати.

Дякую, рішення прийнято. 263 – за, проти – 2, утрималися – 51. Переходимо до розгляду законопроекту за скороченою процедурою. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань

Я є автором законопроекту, який сьогодні розглядається, 1053. В процесі роботи в комітеті ми внесли до нього достатньо багато зауважень, у зв'язку з чим з'явився законопроект 1053-1, який доповість наша… Але я хочу сказати декілька таких загальних речей, чому з'явився цей законопроект і навіщо він потрібен. Я часто задаю собі питання, чому за нас голосували люди, давши безпрецедентний в історії держави кредит довіри, створивши найбільшу фракцію в історії держави. Вони голосували за нас, не знаючи нас як людей зі списку, бачачи їх вперше, але вони голосували, мені здається, за головне – за те, щоб епоха брехні завершилася раз і назавжди для нашої країни. А що таке епоха брехні? Епоха брехні – це коли чиновник бере хабар. Епоха брехні – це коли виконавець відкатує відкат цьому чиновнику. Епоха брехні – це також, коли у великому магазині на Хрещатику видають чек від фізичної особи-підприємця чи видають підробний чек, чи коли великий бізнес використовує фізичних осіб-підприємців як спосіб ухилення від оподаткування, це така ж сама корупція, як і державна корупція. І я переконаний в тому, що великий бізнес не може цього робити, я переконаний, що великий бізнес – це партнер наш в тому аби ми з вами побудували міцну економіку. І тому ми запропонували

обліку розрахункових операцій – електронний чек, який звільняє платника податків від необхідності придбавати реєстратор розрахункових операцій, здавати важку звітність, тримати звіти, тобто це новий крок для "держави в смартфоні", це новий крок, який легко і без будь-яких перешкод дозволить підприємцям будувати "білий" бізнес. У нас було дуже багато зустрічей з представниками різних галузей економіки за передвиборчий період і уже після того, як ми стали депутатами. Загальне, перше загальне прохання від будь-якого бізнесу – створіть однакові умови. Бо не може бізнес, який хоче зайти і працювати "по-білому", працювати "по-білому". Чому не може? Тому що всі працюють в темну, тому що всі використовують ці схеми більш або менш брудні, легальні або напівлегальні, сірі або повністю чорні. Ми зобов'язані з вами створити ці рівні умови. Ми зобов'язані з вами дати можливість економіці України розвиватися "вбілу", сплачуючи податки – розумні податки, необтяжливі податки, але сплачуючи податки, а не надаючи переваги тим, хто має кращих податкових юристів. Мені здається, що кінець епохи брехні, це вперше чергу кінець брехні з боку держави, але й не в останню чергу це припинення цих підробних подвійних чеків, які видаються у великих магазинах на Хрещатику. Мені здається, що цей законопроект є тим кроком, одним з кроків, які спрямовані на це. Прошу підтримати. Дякую. (Оплески) ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Даниле Олександровичу. Слово для доповіді надається народному депутату України Володіній Дар'ї Артемівні. Це і є альтернатива, це вона доповідає з альтернативним. Доброго дня, шановний пане Голово, доброго дня, шановні колеги. На ваш розгляд вноситься законопроект про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг, це реєстраційний номер 1053-1, саме той альтернативний, про який казали. Цей альтернативний законопроект врахував побажання представників бізнесу, він також опрацьований в наших робочих групах. Він вводить електронні чеки, також позбавить від необхідності застосовувати наш традиційний РРО. Законопроект загалом направлений на впровадження заходів, що спрямовані на виведення з тіньового обігу готівкових розрахунків та відбілювання обігу товарів. Має також цей законопроект альтернативний, він взагалі має однакові мотиваційні наміри наміри з проектом 1053, але враховує деякі побажання представників бізнесу і наших колег, які були опрацьовані на робочих групах. Пропонуємо передбачити застосування, окрім РРО традиційних, які сьогодні передбачені, є і програмні РРО, а також спрощення процедури реєстрації РРО, посилення відповідальності за порушення вимог цього закону, компенсації для споживачів частини суми, отриманої у якості штрафних, тобто фінансових санкцій. Крім того, законопроектом передбачено внести зміни до деяких законів України, які стосуються регулювання розрахункових операцій. Зокрема нами запропоновано внести зміну до Закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Проблема існування тіньового бізнесу негативно впливає на розвиток нашої економіки, тому такі законопроекти спрямовані саме на детінізацію та легалізацію нашого бізнесу. Прошу підтримати.

Янченко Галина Ігорівна, фракція політичної партії "Слуга народу".

Прошу передати слово Ярославу Железняку. Шановні колеги, а якщо дуже просто розповідати про цей законопроект – це законопроект, яким ми переносимо розрахункові апарати на звичайні девайси: на телефон, на планшет, на інші пристрої. Це точно шаг вперед щодо діджіталізації, це точно шаг вперед для того, щоб створити "державу в смартфоні". Але одночасно з цим законопроектом вводяться певні обмеження для підприємницької діяльності, ми поширюємо застосування РРО. ми зможемо разом з вами впровадити цю систему для того, щоб вона працювала, це буде добре, це буде допомога нашим підприємцям для того, щоб вони не витрачали великі кошти на придбання старого обладнання, а просто завантажували програму на телефон і її використовували. Тому дуже-дуже важливо доопрацювати ці законопроекти до другого читання, врахувати всі зауваження, які є у бізнеса, а найголовніше - це дати завдання нашому уряду для того, щоб саме через півроку чи коли буде входити в силу цей закон, він був запроваджений, і це не було додатковим навантаженням для наших підприємців, а навпаки, допомога. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ярослав Івановичу. До слова запрошується нарешті Воронько Олег Євгенович, фракція політичної партії "Слуга народу". Доброго дня, шановний пане Голово, президія, шановні народні депутати! До Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики надійшли численні листи від представників бізнесу щодо підтримки законопроектів з реєстраційним номером 1053-1, 1073, а саме від Української асоціації виробників електроніки, яка об'єднала інтереси більше ніж 30 вітчизняних товаровиробників по всій країні. Якнайшвидше прийняття вказаних проектів дозволить в значній мірі вивести з тіні ринки товарів, суттєво підвищить рівень захисту прав споживачів, дозволить вийти в легальне поле, дистанційні торгівлі, а також детінізує обіг готівкових коштів загалом. Асоціація українські імпортери побутової електроніки. Учасниками асоціації є найбільші вітчизняні ритейлери та імпортери побутової техніки, такі як "Ельдорадо", "Фокстрот", "Comfy", також основні дистриб'ютори побутової техніки, що є великими платниками податків. Також Європейська бізнес-асоціація, Асоціація підприємств інформаційних технологій України, Асоціація імпортерів та дистриб'юторів автокомпонентів, Громадська спілка "Аптечна професійна асоціація України" і інші. Комітет на своєму засіданні 6 вересня 19-го року прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді проекти законів з реєстраційними номерами 1053-1 та 1073 прийняти за основу і в цілому як закони України з техніко-юридичними правками. Дякую за увагу. Южаніна Ніна Петрівна, фракція "Європейська солідарність". Шановна президія, шановні колеги! Необхідність розширення використання реєстраторів розрахункових операцій, так званих РРО чи простіше – касових апаратів, уже роками обговорюється з бізнесом. І неодноразово проводились робочі групи в комітеті попереднього скликання. І оскільки відповідно до діючого законодавства, в тому числі і закону, який ми зараз розглядаємо, статті 9, не використовують РРО тільки ті підприємці, обсяг доходу яких в рік не перевищує 1 мільйон гривень, абсолютно логічно від них звучало весь час питання. Що ми готові, але вартість РРО неприйнятна – від 4 до 15 тисяч гривень. Готові, але відповідальність за порушення при застосуванні РРО розширена і не відповідає сучасним крокам з лібералізації в інших в інших сферах. Готові, але фактичні перевірки контролюючого органу закінчуються: "Давайте спробуємо вирішити питання". Тому головна вимога бізнесу: встановіть цивілізовані і рівні правила в тому, що я перелічила. Таким саме рішенням мала стати можливість впровадження реєстрації розрахункових операцій через звичайний гаджет – смартфон, в який можна було б загрузити програму, і саме цей програмний продукт міг би забезпечити виконання майже всіх контрольних функцій. Нам такого не продемонстрували і навіть немає жодного такого програмного продукту, який би ми побачили в комітеті в себе. Або забезпечити підприємців класичним РРО з мінімальний набором функцій за рахунок бюджетних коштів з поступовою компенсацією його вартості або ж в рахунок сплати підприємцем До речі, це ми абсолютно чітко обговорювали з Міністерством фінансів попередньої влади. І такий досвід існував у маленьких країнах, де навіть такі гроші є великим навантаженням на підприємця. І таку от стовідсоткову фіскалізацію запровадила Болгарія, і ми вивчали їх досвід. Дайте завершити, будь ласка. ЮЖАНІНА Н.С. Насправді робоча група в комітеті значно доопрацювала законопроект і 1053-1 на багато кращий за основний. Але визначення програмного РРО так і не має однозначного прочитання. Це на та програма, про яку ми говоримо, яка може бути встановлена в любий гаджет, це не є тим програмним рішенням, програмним рішенням, а не програмним комплексом, який можуть продавати нові виробники, які з'являться на ринку замість класичних РРО. І ще гірше – немає спрощень. Ми говорили, що підприємець має відповідати тільки за видачу чека, тобто фіскалізацію розрахункової операції і більше ніщо. Все решта, його відповідальність має бути вирішена автоматично завдяки програмному продукту, який обробляє всі фіскальні дані на центральному сервері контролюючого органу. Тому саме ми говоримо про те… 10 секунд дайте завершити, будь ласка. ЮЖАНІНА Н.П. І наостаннє, просто у нас буде ще можливість обговорити один законопроект, ми не погоджуємося з фінансовими санкціями, які якраз не передбачають полегшення і зняття… Дякую. Андрій Іванович Ніколаєнко, фракція політичної партії "Батьківщина". Шановний пане Голово, шановні колеги, я точно не думав, що я буду, виступаючи з цієї трибуни, закликати підтримувати позицію саме фракції "Європейська солідарність". Але тут ми точно однодумці, тому що є політика, а є реальні справи. І якщо ми кажемо про реальну економіку, то є позиція великого бізнесу, про який ми щойно почули з цієї трибуни, а є позиція тисяч малого і середнього бізнесу, і я вимушений повторити те, що я сказав на засіданні комітету. І 1053, і навіть 53-1, який доопрацьований, але, на мою думку, не вирішує всі питання. 1073, який ми будемо розглядати наступним. Це 2 "драконівські" законопроекти, які під гарним приводом детінізації економіки створюють іншу проблему, тому що тінізації, і я думаю, що всі розуміють, починається не з малого і середнього бізнесу, тінізація економіки починається на митниці, починається в податковій. Цими двома законопроектами, но зараз ми кажемо про 1053, ми даємо нібито під гарним приводом "держава в смартфоні", ми даємо можливість, по-перше, податковій роботи додаткові, нібито камеральні перевірки, але при цьому ми не скасовуємо в них можливість виходити за заявами і перевірити, як кажуть, "кошмарити" бізнес в звичайному режимі, з іншого боку, ми ми вимагаємо робити РРО тих, хто сьогодні цього не повинен робити. І головне, що перед будь-якою тотальною фіскалізацією потрібно провести було, навести порядок в податковій і на митниці. поміняти людей, а потрібно було продемонструвати, що митниця і податкова по-іншому працює. Поки що малий і середній бізнес там сьогодні стояв перед Верховною Радою, і поспілкуйтесь з ним, тому що вам працювати. І багато хто в цьому залі прийшов саме з малого і середнього бізнесу і тут працює. Тому фракція "Батьківщина" не буде підтримувати цей законопроект і попереджає про те, що малий і середній бізнес чекає нашого рішення… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте договорити, будь ласка. НІКОЛАЄНКО А.І. … Якщо вона буде проти нього, я переживаю, що ми будемо мати те, що колись вже мала Україна під назвою "Податковий Майдан". Я закликаю цього не робити. Дякую. Дякую. Чи будуть бажаючи виступити з мотивів ще? Якщо ні, то … Гетьманцев. Включіть, будь ласка, мікрофон з місця. Я хочу наголосити на тому, що пропозиція щодо прийняття законопроекту поступила саме від бізнесу, саме від "білого" бізнесу - це перше. І друге - це те, що жодним чином фізичні особи-підприємці, які є, дійсно, представниками малого бізнесу, не чіпляються не чіпляються цим законопроектом. Все, що встановлено для них законом, все зберігається і їх статус не порушується. Ми стаємо на захисті їх інтересів. Але великий бізнес, який використовує єдиний податок для ухилення, є неприпустимим явищем. Дякую. Дякую, Данило Олександрович. Шановні народні депутати, обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Всі готові? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття у першому читанні за основу проект Закону (реєстраційний номер 1053-1) про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг. Готові? Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати в першому читанні та за основу. Дякую. Рішення прийнято. За – 257, проти – 40, утримались – 50. Рішення прийнято. Проект закону прийнятий в першому читанні за основу. Шановні народні депутати! По фракціям, включіть, будь ласка. Партія "Слуга народу" – 323, "Опозиційна платформа - За життя" – 2, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" -

ставлю на голосування пропозицію про скорочення на половину строків підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 1053-1) про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг. Прошу підтримати та проголосувати.

Дякую. Рішення прийнято. 241 – за, проти – 25, утрималися – 68. Переходимо до наступного питання порядку денного. надійшов проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстраційний номер 1073). Пропоную розглянути вище зазначений законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та голосувати. За-263 Проти – 7, утрималися – 56. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг. Для доповіді запрошується голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцев Данило Олександрович. Оскільки він є і представником комітету, і фактично співдоповідачем, пропоную надати йому чотири хвилини на виступ. Дякую. Я хочу розпочати з того, аби розвінчати певні міфи, які лунають в цьому залі щодо цих двох взаємопов'язаних законопроектів.

Присутній голова Державної податкової служби України, який може доповісти стан тестування. Система відтестована на реальних підприємцях, на реальних бізнесах і готова до впровадження. Але, незважаючи на це, ми даємо можливість ще півроку відпрацювати цю систему до введення закону в дію. І три місяці Кабінету Міністрів для підготовки всіх підзаконних актів необхідних для впровадження цього акту. акту. Фінансові санкції. На сьогодні у нас існує фінансова санкція в розмірі 1 гривні за перше правопорушення і реальна вже фінансова санкція за повторне правопорушення в сфері касових операцій. Ми бачимо з вами, повертаючись до Хрещатику, ми бачимо з вами, як це працює, на жаль, це не працює. Безперечно у підприємців є свої причини цього не робити, безперечно є певні, скажімо так, пояснення чому вони поступають саме так. Але мені здається, повертаючись до епохи брехні, що вона вже завершилась. І, якщо ти видаєш фальшивий чек, то відповідальність повинна бути реальна, а не умовна. Щодо ініціатору цього законопроекту, ним є "білий" бізнес, якщо ви посилаєтесь на тих хто стоїть перед Верховною Радою, вийдіть, будь ласка, подивіться хто там стоїть в підтримку, а не всупереч, а не проти законопроектів 53-1 і 73. Щодо законопроекту 1073, то він містить окремі положення, які також сьогодні в залі викличуть занепокоєння, це так званий кешбек. Давайте ще раз розвінчаємо міфи щодо кешбеку – це право споживача звернутися до контролюючого органу у випадку, якщо він отримав підробний чек. І контролюючий орган у випадку підтвердження цього факту він накладе штраф на підприємця і виплатить цьому споживачу вартість цього товару. Всі громадяни України таким чином є контролерами здійснення розрахункових операцій. І це абсолютно правильно, бо всі ми в однаковій мірі зацікавлені в тому аби економіка наша була білою, і бізнес, і громадяни, і держава вони повинні працювати і будуть, я переконаний, працювати на одну мету. І кешбек – є лише одним з проявів такої політики і такого руху. кажучи, є приклади в інших країнах, коли повідомлення про ухилення від оподаткування є узаконеним і сприяє це з боку держави. Тому я прошу без політики, тут взагалі немає політики, прошу підтримати цю ініціативу. Я переконаний, в тому що і минула влада, і поза минула влада вони були певні, в тому що це правильне рішення: об'єднатися в тому аби економіка нашої держави стала білою, і я переконаний, що і бізнес нас в цьому підтримає на сто Дякую, Даниле Олександровичу. Фракції прошу записатися на виступ: два – за, два – проти. До слова запрошується Павлюк Максим Васильович, фракція політичної партії "Слуга народу". Доброго дня! Прошу передати слово Устенку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Устенко з трибуни, виходь. Запрошується до слова Олексій Устенко, фракція політичної партії "Слуга народу". Доброго дня, шановне панство! Почну з простого, чого ми прийшли і з якими цінностями йшли. Це однакові правила гри для будь-якого бізнесу, всі мають працювати в однакових рамках і не може ніхто працювати "вчорну". Законопроект 1073 і 1053 вони дають дійсно можливість білому бізнесу працювати прозоро, а тим, хто нагло використовує "чорні" схеми ФОПів, теж почати працювати і платити податки. Дійсно, повторюся: весь центр Києва, всі Інтернет-магазини працюють "вчорну" через ФОПи, чеки по 30, по 40, по 50 тисяч на дорогущу техніку, яку видають від фізичної особи-підприємця. Цьому, безумовно, треба покласти край. Це безконтрольний, і такий процес, який ніколи не завершиться, якщо ми не приймемо цей законопроект. Безумовно, хто від цього страждає? Страждають "білі" і ті, хто платять податки до бюджету. 1073 законопроект, він, безумовно, дає можливість нам вимагати чек, вимагати чесні і справедливі розрахунки. Сьогодні громадянин України незахищений настільки, що навіть якщо йому видали "лівий" чек, чи якщо неправильно вказали суму, він часто не може здати, повернути назад товар, і він стає заручником тої ситуації, яка виникає. Тому я дуже прошу всіх, якщо ми за "білий" бізнес, якщо ми хочемо вийти з тіні, дуже прошу всіх підтримати і проголосувати. Дуже дякую.

Шановний пане Голово, шановні колеги! Щодо… це друга серія того, про що ми вже говорили. Чи варто борися з "чорним" бізнесом чи "сірим"? Однозначно, варто і потрібно. Гарний законопроект? В частині мотивації і контролю гарний, але що ми робимо? Давайте зрозуміємо. Ми хочемо перетворити всіх українців на, так би мовити, поліцаїв. Я до розробників, до авторів законопроекту задав запитання: де, в якій країні світу це працює? Спочатку, на першій робочій групі сказали: в жодній, ми такі ноу-хау. Потім сказали: ні, в Південній Кореї. Розповідаю історію. Я шість років працював в Південній Кореї, і я нагадав. А вони ввели це нещодавно, в позаминулому році. Так от, у Південній Кореї перед тим, як ввести це і дати можливість контролювати громадянам малий і середній бізнес, в тому числі через такі схеми, там спочатку навели лад в митниці, в податковій, в них податківці не їздять на "Мерседесах", не живуть в таких можливостях, як у нас і у них два президента за корупцію сидять в тюрмі. Тому, я ще раз кажу, з тінню потрібно боротися, але починати треба боротися не знизу через те, щоб українці одні контролювали інших, а наверху все буде так як треба, а давайте наведемо лад наверху. По-друге, ми запропонували, а який же світовий досвід? А світовий досвід трошки інший, він полягає в тому, що мотивація у людей контролю інша. Давайте зробимо лотереї, які мотивують людей, якщо він отримав фіскальний чек, потім він його вбиває в систему, в нього є змога виграти щось – позитив. Тобто він не намагається контролювати, тому що ми знаємо як ця система зазвичай буде працювати: в податківців з'являється можливість перевіряти додатково, українець, як тільки він звернувся кудись за тим, що хоче отримати гроші, свій кешбек, і потім через те, що хтось з кимось не спрацював і він його не отримав, буде вже вважати, що держава йому повинна. Ну ми давайте ж будемо розуміти. І чому не йти за тим досвідом, який спрацював, а йти за тим досвідом, який працює в абсолютно інших реаліях з абсолютно іншим рівнем державної Дякую. Андрій Іванович, одне прохання все ж таки, якщо – за, то в підтримку повинно бути, якщо – проти, то, ну, не зовсім це відповідає... Віктор Васильович Бондар, депутатська група "За майбутнє" з мотивів.

Шановні колеги, я все ж таки хотіла вас попросити відмовитися від демагогії, тому що, знаєте, ми – за фіскалізацію всіх розрахункових операцій і якраз із суспільством вели цю бесіду протягом останніх років, спрямовували на те, що це має відбутися, і всі погоджуються. Але для цього мають бути спеціальні умови – ті, маленькі і середні. Ви хочете сказати, що у нас мають працювати тільки великі компанії, транснаціональні компанії. Та нікуди не мають дітися, ми маємо навпаки збільшувати. Ми планували збільшити обсяги для другої групи до 5 мільйонів річного обороту, а не півтора мільйона, як зараз – зовсім інші були цілі. І справді якби ми припинили контрабанду, у нас би не виникала необхідність встановлювати РРО для торгівців на ринках речових, до яких ви ведете свою розмову. Не треба ловити людей, які заробляють на себе, на родину і ще на когось поряд, але ми для них саме намагаємося впровадити непідйомні умови. Якщо це програмне забезпечення, то всі інші звіти мають формуватися безпосередньо на фіскальному сервері, куди передає програмка ці дані. Скажіть, будь ласка, за що штрафувати в такому випадку підприємця, якщо він не подасть, наприклад, звіт за день? Або взагалі звіт за… там багато передбачено їх відповідно до закону. перший 850 гривень, другий – 4 250 гривень. А щодо "стукачєства", вибачте, давайте попробуємо, як запрацює нова система, тому що те, що ви сказали, відтестований електронний чек, – ви уявляєте, як ви зараз обманули всіх? Це електронний чек, який направлений із звичайного РРО на центральний сервер і який може перевірити громадянин. А ви його рахуєте тим фіскальним електронним чеком, про який ми зараз мову ведемо? Та це зовсім інші системи, Дайте завершити, будь ласка. ЮЖАНІНА Н.П. Шановні колеги, я дуже з великою повагою до вас, але "стукачєство" можна вводити тільки після того, як відтестуємо, через півроку почне працювати нова система. І ми побачимо, що вона не зависає, що дійсно підприємець хотів видати чек, а не видав, а в цей час сусід не напише скаргу і не притягне до відповідальності 150 відсотків, щоб 100 получити собі від вартості товару. Та це можна ходити тільки, займатися цим

країна має розвиватися і всі реєстрації через касові апарати мали би по-нормальному як в цивілізованому світі автоматично реєструватися на серверах податкової служби, Міністерства фінансів і тоді б не було цих питань. Зараз пропонується нам, щоби кожен громадянин мав право, там, настучати на іншого підприємця, на маленького підприємця і в нього починаються перевірки. Отут мали би бути запобіжники. А якщо це ціла буде структура, самі податківці, самі правоохоронні органи будуть шукати друзів, родичів, робити масовану атаку на якогось підприємця: десятки, сотні звернень, що він не видав чеки або ліві чеки приносите. І що ми в цій ситуації будемо робити? Мали би бути запобіжники, як реагувати в такій ситуації. А підуть сотні тисяч звернень, а мільйони звернень, хто їх буде обробляти? Ми будемо зупиняти роботу ФОПів чи що ми будемо з ними робити? Тому законопроект треба доопрацьовувати і думати, перехідний період, наприклад, рік, почати податковій спочатку приймати ці звіти в електронному вигляді,

шукати механізм як контролювати і санкції запроваджувати до тих, хто неправильні чеки видає чи неправильно їх використовує. А не так, що ми сьогодні пропонуємо всім українцям за те, що їм повернуть 100 відсотків вартості товару іти і робити спам на підприємців, які намагаються вижити і…

Передайте, будь ласка… Дякую. Передайте, будь ласка, слово Галині Васильченко. ГОЛОВУЮЧИЙ. Галина Васильченко, фракція політичної партії "Голос". Включіть з місця, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, однозначно ми підтримуємо прогресивні речі, які пропонуються. Але хочемо зауважити, що тут є насправді дуже багато дискусійних моментів саме у цих двох законопроектах: 1053 та 1073. Ми підтримали в першому читанні 1053, але точно не підтримуємо ідею про те, що він має розглядатися за скороченою процедурою водночас, як і 1073. Ми хочемо зазначити, що зараз в будь-якому випадку для підприємців є час і можливість подати свої зауваження, правки, пропозиції, а також хочемо почути на комітеті більш детальну інформацію про самі механізми впровадження, оскільки такої інформації надано не було. Тому ми відкриті до цих правок і пропозицій. І в першу чергу наше звернення зараз є до представників малого і середнього бізнесу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, обговорення питання завершено. Дякую. Шановні народні депутати України, ви знаєте, що сьогодні так гарно починався день, так, але зараз виникли деякі, деякі запитання, особливо оці декілька законопроектів, які пройшли. От завжди у Верховній Раді України виникало питання: а хто вигодонабувач цих законопроектів. От у мене питання: чиї касові апарати ви плануєте зараз нав'язати підприємцям? У мене питання по попередньому закону по напівпровідникових приладах: хто там вигодонабувач? Вам задавали питання по системі ProZorro. Взагалі, скажіть: а хто власник цього продукту і хто отримує роялті? І знаєте, у вас виникне дуже багато питань по цих законопроектах, бо ми їх знаємо в обличчя, всіх, хто стоїть за цими законопроектами. І дуже велике прохання до вас. Коли ви голосуєте за закони, то задавайте собі теж питання: а хто за цим законом стоїть? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. З мотивів включіть Данилу Олександровичу Гетманцеву мікрофон. Насправді проблема в багатьох випадках в позиції наших колег пов'язана з тим, що вони не читають ті пропозиції, які ми пропонуємо. І це є біда, насправді. Бо якщо б ми говорили не про введення програмного забезпечення, яке на зразок "Приват24" можна скачати собі як додаток на телефон і обліковувати через телефон всі розрахункові операції, а якщо б ми говорили про касові апарати – то тоді б, дійсно, хто б за цим стояв? А мова йде про програмне забезпечення, яке адмініструється Державною податковою службою напряму, без посередників. І щодо малого бізнесу. Ризикові галузі виписані безпосередньо в тексті закону. Відкрийте їх, почитайте, будь ласка. Ніхто не фіскалізує малий бізнес. Фіскалізуються ті галузі, які повністю перебувають в тіні. І це дуже важливо розуміти також. Дякую. Шановні колеги! Обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття у першому читанні за основу проекту закону (реєстраційний номер 1073) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі та послуг. Прошу підтримати та проголосувати народних депутатів.

По фракціям покажіть, будь ласка. Шановні народні депутати, рішення прийнято. Проект закону прийнятий в першому читанні за основу. Відповідно до частини другої статті… Шановні колеги, будь ласка… Шановні колеги, відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення на половину строків підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 1073) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг. Прошу підтримати та голосувати. 233 – за, проти – 41, утримались – 43. Рішення прийнято.

щодо присутності і голосувань. Зокрема, від народного депутата Шола. Прошу врахувати мою присутність на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради України. З поважних причин не встиг своєчасно зареєструватись. Далі, від народного депутата Зуба. Прошу зарахувати мій голос "за" по законопроекту № 1050 та 1062. Не спрацювала картка. Народного депутата Нальотова Дмитра Олександровича. Не спрацювала карта під час реєстрації на ранкове та вечірнє засідання 10 вересня 2019 року. Від народного депутата Радуцького Михайла Борисовича заява, що під час голосування Верховною Радою за розгляд проекту Закону України № 1062 за скороченою процедурою у мене не спрацювала кнопка. Прошу врахувати мій голос як "за". Народного депутата Дубнова Артема Васильовича. Під час голосування за законопроект 1062 не спрацювала моя картка для голосування в системі "Рада". Прошу зарахувати мій голос "за". Далі, від народного депутата Скічка заява. Прошу зарахувати мій голос "за" за законопроект 1062 по причині того, що не спрацювала картка. Від народного депутата Неклюдова заява. Прошу врахувати мій голос "за" за проект 1062 за скороченою процедурою. Далі. Від народного депутата України Жмеренецького. Прошу зарахувати мій голос "за" проект Закону України номер 1069 – не спрацювала кнопка. А також від народного депутата Аліксійчука Олександра Васильовича. Прошу зарахувати мій голос "за" за законопроект (реєстраційний номер 1050), проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Причина – стався технічний збій. Також надійшла заява про створення Міжфракційного депутатського об'єднання під назвою "Рівні можливості". Відповідно до статті 60 зі значком "прим." Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляємо вас про створення народними депутатами України дев'ятого скликання 3 вересня цього року Міжфракційного депутатського об'єднання "Рівні можливості". Співголовами Міжфракційного депутатського об'єднання "Рівні можливості" стали народні депутати України: Бардіна Марина Олегівна, Жмеренецький Олексій Сергійович, Іонова Марія Миколаївна, Кондратюк Олена Костянтинівна, Совсун Інна Романівна. Метою Міжфракційного депутатського об'єднання "Рівні можливості" є покращення становища жінок у суспільстві, активізація суспільного діалогу і так далі. Ну, інформація береться… Вітаємо, вітаємо міжфракційне об'єднання. Шановні народні депутати, переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні народні депутати, вам був запропонований проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури (реєстраційний номер 1032). Пропонується розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та голосувати.

Так, рішення прийнято. для доповіді запрошується Представник Президента України у Конституційному Суді України Веніславський Федір Володимирович. Шановна президія, шановні народні депутати! Законопроект номер 1032, який внесений Президентом України і визначений, як невідкладний, стосується якраз внесення змін до деяких законодавчих актів щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури. Мова йде про те, що, на превеликий жаль, в нашій державі органи прокуратури все ще не користуються тим авторитетом і тою повагою, яку на них покладають пересічні громадяни. Реформа органів прокуратури, яка відбулася з 2014 року з прийняттям нового Закону про прокуратуру, не призвела, що прокуратура стала більш відкритою до професіоналів. Які можуть на підставі своїх професійних знань, на підставі свого досвіду претендувати на заняття керівних посад в органах прокуратури. Якщо навіть фахівець найвищого рівня бажає зайняти посаду в органах прокуратури, він змушений пройти з самих початків першочергових посад в органах прокуратури. Окрім того в органах прокуратури є два органи, які, на превеликий жаль, себе дискредитували і показали свою повну нездатність забезпечити нормальне функціонування, підбір фаховий в органи органи прокуратури. Мова йде про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів та Раду прокурорів України. Вчора, на засіданні профільного комітету, громадськість якраз звернула увагу, що ці два органи, на превеликий жаль, стали взірцем не зовсім доброчесності. Хоча вони мали забезпечити якраз фаховий рівень органів прокуратури. Ще цим законопроектом пропонується скасування Спеціалізованої військової прокуратури, одночасно з наданням Генеральному прокурору права створювати спеціалізовані прокуратури. На рівні Офісу Генерального прокурора, яким пропонується замінити Генеральну прокуратуру, на рівні прокурорів регіональних прокуратур та обласних прокуратур. Фактично пропонується змінити структуру органів прокуратури

Генеральний прокурор України своїми наказами визначав порядок добору на ці посади, порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності. Тобто цей законопроект має на меті забезпечити більшу ефективність діяльності органів прокуратури і ті заходи, які стосуються призупинення діяльності Кваліфікаційної комісії прокурорів, і Ради прокурорів, вони є тимчасовими і зумовлені якраз необхідністю забезпечення фахового, професійного, відповідального ставлення прокурорів до своїх обов'язків. Дякую за увагу. Дякую, Федір Володимирович. Для співдоповіді запрошується голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Монастирський Денис Анатолійович. Доброго дня, шановний головуючий, шановні колеги! Вашій увазі сьогодні пропонується один з найважливіших законопроектів у сфері правоохоронної діяльності, а саме щодо перезавантаження органів прокуратури. Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури (реєстраційний номер 1032). Комітет профільний на своєму засіданні розглянув цей законопроект, він передбачає зміни до низки кодексів і профільних законів. Головні новації цього законопроекту це звичайно фактично створення нової структури органів прокуратури після переатестації прокурорів. Одне з питань також, яке гаряче обговорювалося на комітеті, це ліквідація військової прокуратури з одночасним наданням Генеральному прокурору, права у разі потреби, створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу офісу Генпрокурора, обласних та окружних прокуратур. Також запроваджується система оцінювання якості роботи прокурорів, на що багато років звертали увагу всі експерти. Також проект передбачає тимчасове зупинення до 1 вересня 2021 року повноважень Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів тощо. При комітеті працювала робоча група, яка ґрунтовно доопрацьовувала текст законопроекту і напрацювала свої пропозиції, які роздані кожному з вас. Тому комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури (№1032). Прийняти за основу та в цілому з врахуванням пропозицій комітету та подальшим техніко-юридичним доопрацюванням. Прошу вас підтримати. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую Денис Анатолійович. Прошу записатись: два – за, два – проти, від фракцій, на виступи від фракцій.

Дякую. Спочатку хороша новина про те, що за, це те, що суд в Харкові повернув проспекту Жукова ім'я Григоренка – це хороша новина. Тепер щодо цього законопроекту, я за те, щоб прокурори були змінені. Від того часу, як ми за нього проголосуємо всі вони будуть за штатом, як один, очевидно багато людей прокурорів не любить. Далі: ми за те, щоб вони були справедливо набрані, але законопроект це забирає, законопроект фактично відміняє реформу прокуратури, а це було умовою надання для нас безвізового режиму. Фактично цей законопроект, який будує диктатуру однієї людини – прокурора. Які тут є недоліки крім того? Набір прокурорів здійснюється в ручному режимі Генеральним прокурором, ним самостійними органами формується, такий підхід визнався неприпустимим у висновку Венеційської комісії від 14 жовтня 13-го року, оскільки копіював радянську систему, не відповідав принципам побудови незалежної прокуратури в демократичних країнах. Пропонується нами зберегти і можливо реформувати органи прокурорського самоврядування кваліфкомісії, але вони мають займатися оцінюванням прокурорів. Генеральний прокурор отримує право створювати, ліквідовувати спеціалізовані прокуратури, і це не лише військову прокуратуру він має право ліквідовувати, що суперечить стандартам НАТО, а і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, а ліквідація САП є підставою для втрати безвізу відповідно до механізму призупинення безвізового режиму, затвердженого Єврокомісією 20 грудня пропонується спеціалізовані прокуратури створювати і ліквідовувати лише за рішенням Верховної Ради. Тому, пане Головуючий, ми за реформу прокуратури. Але проти узурпації влади однією людиною, яка пропонується в цьому законі. Дякую. Доброго дня, шановні колеги! Я передаю слово Владлену Неклюдову. ГОЛОВУЮЧИЙ. Владлен Неклюдов, фракція політичної партії "Слуга народу", прошу на трибуну. Шановна президія, шановні колеги! Мета Закону "Про прокуратуру" – це очищення системи органів прокуратури від не доброчесних працівників та тих, хто вже деградував, хто не хоче чи не може працювати в органах прокуратури з певних причин, приведення цієї системи до ладу. Яка ціль цього законопроекту? Щоб люди стали більш вільними, заможніми та щасливими, наскільки чим чим ефективніше та у більш законний спосіб буде працювати прокуратура, тим безпечніше буде в нашому суспільстві і тим краще життя буде в наших громадян. Що планується? Що пропонується? Це проведення атестації працівників прокуратури щодо перевірки рівня їх знань та здібностей з метою виявлення працівників неналежного рівня для очищення системи від них. Крім того пропонується оновлення органів прокуратури. Це надання можливості для всіх кандидатів з вищою юридичною освітою та стажем роботи у сфері права брати участь у відборі на заміщення посад в усіх органах прокуратури. Генеральному прокурору дуже складна задача належить виконати щодо… поставити діагноз системі чим хворіє, щоб зрозуміти як її лікувати? З цього приводу мені дуже сподобався виступ Генерального прокурора на комітеті, де він запропонував термін "хірург" "хірург" щодо реформування органів прокуратури. Пропонується також належна оплата праці працівників прокуратури, оскільки це буде значно зменшувати корупційні ризики та буде сприяти покращанню якості роботи працівників органів прокуратури. Планується також ліквідація, це вже зазначалося колегами, військової прокуратури, але при цьому будуть утворюватися спеціалізовані прокуратури на правах структуру підрозділу Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур.

як прав учасників кримінального провадження, так і в цілому людей. Дякую за увагу. Доброго дня, шановний головуючий, шановні колеги! Я хотів би сказати, що хтось якщо критикує ті органи, які існують сьогодні в прокуратурі – там КДКП, комісію, Раду прокурорів, треба спочатку розказувати про вироки, кримінальні справи, ну, десь там якісь скандали, щоб вони… Це зрозуміло, але це – для преси і для Інтернету. Я хочу захистити більш ніж 350 фахівців, юристів, тих, хто з 2011 року разом зі мною до до 14-го року 14 жовтня готував і провів через європейський… Раду Європи, через Венеційську комісію через Раду Європи сім разів ми зустрічалися, тут, в Україні, було 15 робочих зустрічей всіх фахівців, які наробляли цей європейський український Закон "Про прокуратуру". Після його прийняття всі визнали, і дуже багато телеграм, пан Денис Анатолійович Монастирський може подивитися, там є в архівах комітету, які написані фахівцями, і казали, що це – кращий закон, один з кращих законів в Європі про прокуратуру. Сьогодні автори проекту пропонують нам зробити деякі речі, а саме: перше – з чим я особисто і декілька, можливо, членів нашої фракції не погоджуються – це нейтралізація КДКП і Ради прокурорів – раз, звільнення всіх прокурорів з порушенням Конституції і всіх законів про працю на якій підставі – не відомо. Наділення Генерального прокурора всім: звільняти, призначати, створювати, ліквідовувати, визначати всі порядки самостійно, це вже було в Україні і наслідки, вибачте, були дуже печальні. І останнє, в стані війни Україна не може... не може позбавитися і ліквідовувати військову прокуратуру, тому що, вибачте, "піджаки", тобто гражданські прокурори, вони не будуть їздити туди, в зону АТО, ООС, вони не будуть викопувати трупи, вони не будуть розслідувати ці справи... КОЖЕМ'ЯКІН А.А. Тому що вони не підготовлені до цього. А військові прокурори, вони це вже проходили, вони знають що таке війна і знають як розслідувати ці справи про вбивства, про мародерство, про насилля, тому це помилка і я думаю, що Генеральний прокурор із часом це визнає. Дякую. Шановний головуючий, шановні народні депутати, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді України на своєму засіданні розглянула проект Закону 1032, який стосується перезавантаження органів прокуратури. Ми підтримуємо ідею про те, що органи прокуратури потребують як оновлення на рівні закону, так і на рівні працівників. Але законопроект суттєво посилює та надає повноваження Генеральному прокурору в ручному режимі керувати органами прокуратури. Це і виключення обмеження на чотири заступник, яке було раніше. На даний час Генеральний прокурор може призначити собі два перших заступники і кількість заступників, яка не є обмежена. Надання йому права ліквідовувати та реорганізовувати окружні та обласні прокуратури, утворювати та ліквідовувати спеціалізовані прокуратури на правах структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора. Крім того, після засідання комітету було надано повноваження йому, що ще більше посилить вплив Генерального прокурора на атестацію, оскільки крім двох обов'язкових етапів її проведення, пропонується ввести ще додаткові етапи. Атестація може включити включити інші етапи непроходження, які може бути підставою для ухвалення кадровою комісією рішення про неуспішне проходження атестації прокурором. Перелік таких етапів визначається у порядку проходження прокурорами атестації, які затверджує знову ж таки Генеральний прокурор. Багато ще лише питань щодо заборони застосування вимог трудового законодавства, перейменування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів на орган, що здійснює дисциплінарне провадження. Якщо ставити питання по військовій прокуратурі, то за рахунок внесень нових змін до старого закону Генеральна прокуратура хоче отримати новий орган – неважливо,

першу чергу керівництво Генеральної прокуратури, керівники обласних прокуратур, районних мають винити себе в першу чергу, чому сьогодні цей законопроект знову опинився в залі. Тому що за останні десятки років усі громадяни України десятки, сотні, тисячі разів, сотні тисяч разів, мільйони зверталися до органів прокуратури з проханням допомогти. Допомогти навести порядок, відновити законність, підтримати якісь їхні ініціативи, рішення. Ми, народні депутати, зверталися, тисячі депутатських звернень щодо різних питань, які виникали з питань законності дій тих чи інших органів, правоохоронних органів, і дуже рідко, коли прокуратура нормально реагувала. Вони перетворили більшість працівників прокуратури, верхівку прокуратури на комерційну структуру, яка почала просто тупо заробляти гроші. І тому сьогодні дійсно потрібне перезавантаження. Вже всі це розуміють, я думаю, громадяни підтримують. Ми будемо підтримувати це голосування. Ми розуміємо, що це треба зробити, треба заради того, щоб хоча би почати наводити порядки в цій країні. І тоді, можливо, прокуратура наступна стане дійсно тим органом… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте завершити, будь ласка. …на який розраховують люди, що вона стане запобіжником законності в державі, що вона стане по-справжньому нормальною прокуратурою як в усьому світі. І ми підтримуємо ці рішення. Треба наводити порядки. І почніть в першу чергу з себе. І дамо прокурору генеральному право навести ці порядки, призначити нормальних людей. Але з нього буде і спрос за все, що буде відбуватися наступних півроку: за всі кримінальні справи, як вони розслідуються, які результати розслідувань, за всі ті справи, які роками… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте завершити. 10 секунд ще. БОНДАР В.В. За всі ті справи, які десятиріччями накопилися в прокуратурі, за особливо резонансні справи, бо вже не буде нікого крайнього. Самі проведіть зачистку, наберіть нормальних людей, наберіть нормальних людей…

Те, що відбувалося останні 5 років, що ми спостерігали в Генеральній прокуратурі – це не прокуратура, а це те, що імідж України за кордом позорило кожного дня. Коли я чую від наших колег, коли говорять про те, що 1 людина буде контролювати прокуратуру – в нас це і раніше відбувалося. В нас 1 людина контролювала не лише Генеральну прокуратуру, але і КДКП. Давайте згадаємо як відбувалися рішення по відстороненню Назара Холодницького, коли в нас, вибачте, представники, члени КДКП – це люди, які п'яними їздять за кермом, які не можуть пояснити свої статки. Це все має бути зруйновано і перезапущено. Але я хочу звернутися до колег з фракції "Слуги народу". Ви знаєте, ми вже колись спішили. Я пам'ятаю як призначали минулого Генерального прокурора, коли в нас за 1 день поміняли закон і призначили людину. Не можна таку річ… Дайте завершити. УСТІНОВА О.Ю. Я перепрошую, можна закінчити? Не можна таку річ як реформу прокуратури приймати по скороченій процедурі. Ми це вже проходили минулого разу – нічим гарним це не закінчилося. Тому ми проти скороченої процедури в цьому законопроекті. Дякую. Дякую. Обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Народні депутати, будь ласка, займіть свої місця. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття у першому читанні за основу проект Закону, реєстраційний номер 1032, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури. Шановні народні депутати, готові до голосування? Прошу підтримати та проголосувати.

За-287 Проти – 32, утримались – 25 Я всім дякую, рішення прийнято. Проект Закону прийнятий в першому читанні за основу. Покажіть, будь ласка, по фракціям.

Ще раз дякую. Переходимо до наступного питання порядку денного. А, ні, вибачте. Вибачте. Відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення на половину строків підготовки до другого читання законопроекту, реєстраційний номер 1032, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформою органів прокуратури. Прошу народних депутатів підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, на ваш розгляд надано проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади (реєстраційний номер 1066). Пропоную розглянути вищезазначений законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За – 263, проти – 6, утрималось – 64. Рішення прийнято. Законопроект буде розглядатися за скороченою процедурою. Для доповіді запрошується народний депутат України Фролов Павло Валерійович.

Шановні депутати, президія! Дорогі українці! Символічно, що я, Павло Фролов, ще місяць тому державний службовець із 20-річним стажем, вперше в житті маю честь з цієї високої трибуни доповісти цей найважливіший після зняття недоторканності законопроект про реформу державного апарату. Саме держслужбовці є фундаментом і "кровоносною системою" державної машини, яка або працює ефективно на користь громадян, або гальмує і не дає Україні розвиватися. Сьогодні за ефективністю виконавчої влади Світовий банк оцінює Україну на рівні з Гондурасом і Угандою. Це найгірший показник у Європі. Це такої ж думки про вітчизняних чиновників і громадяни України. Тому або ми сьогодні здолаємо стару систему, або вона втопить нас у "болоті". Інших варіантів немає. Самодурство начальників, кумівство, фейковість конкурсів, купівля посад, збір кешу і передавання його нагору, закритість для пересічного громадянина, корупційні схеми, совковий спосіб управління і при цьому неринкова зарплата – все це вади української бюрократії. Вони до глибини кишень вигідні старим політичним елітам. Хибний тренд роботи держапарату надавало колишнє керівництво країни, яке перетворило службовців на виконавців своїх хотєлок. Переможців псевдоконкурсів визначали задовго до їх проведення за критерієм лояльності та відданості "папі". Це ганьба, яку ми сьогодні виправляємо. Неефективні топ-чиновники після ухвалення цього закону можуть бути звільнені або переведені на нижчі посади. Але більшість українських службовців, я в цьому твердо переконався за 20 років роботи, насправді є професіоналами і патріотами нашої країни. Якщо запрацюють соціальні ліфти, просування по службі на основі реальних здобутків, якщо зарплата стане ринковою, українці побачать нову державну службу – відповідальну… Дайте завершити, будь ласка. ФРОЛОВ П.В. … нову державну службу – відповідальну, віддану своїй справі, ефективну і почесну. Механізми цього перетворення закладено у представленому проекті. Окремо зазначу, сумлінним службовцям немає чого боятися, вони не лише збережуть свої позиції, але будуть підвищені по службі із збільшенням зарплати. Переконаний, що завдяки цій ініціативі держапарат стане служити не політикам, а мільйонам громадян. Дякую за увагу. Дякую, Павло Валерійович. До слова запрошується співдоповідач, голова Комітету підкомітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Корнієнко Олександр Сергійович. Шановні колеги, шановна президія! Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за дорученням Голови Верховної Ради розглянув на своєму засіданні 6 вересня вересня 2019 року визначений Президентом як невідкладний проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади (реєстраційний номер 1066 від 29.08.2019), про що є протокол за номером 2. За визначенням суб'єктів права законодавчої ініціативи метою і завданням законопроекту є спрощення порядку прийняття на державну службу та звільнення з неї, те що ми проговорювали; підвищення відповідальності державних службовців за досягнення результатів їх діяльності. Фактично вперше такий знайомий всім із бізнесу термін да, у такій своєрідній формі буде закладено в законі. Тобто державні службовці будуть оцінюватись не просто за процес, який вони роблять, що вони існують, да, а за ті результати, яких вони досягають. А також дуже суттєва новела щодо можливості контрактної державної служби та врегулювання окремих проблемних питань обумовлених практичним впровадженням закону усунення надмірного регулювання відповідних суспільних відносин. комітет, заслухавши інформацію підкомітету, з'ясувавши позицію народних депутатів України членів комітету, запрошених на засідання осіб, власне, у нас були представники Профспілки державних службовців, був керівник Національного агентства державної служби пан Ващенко, та, всебічно обговоривши питання, комітет рекомендує Верховній Раді України, відповідно до пункту 1 частини першої, частини другої статті 114 Регламенту, проект Закону прийняти за основу та в цілому з урахуванням пропозицій комітету, які вам роздані, вони є на руках, можете з ними ознайомитись. Також слід зазначити, що на засіданні комітету перший заступник головки комітету пан Лозинський та народний депутат України, член комітету пані Шкрум висловила окремі думки щодо даного законопроекту. Члени комітету погодились з тим, що дані окремі думки… Члени комітету погодились з тим, що дані окремі думку їх ініціатори оголосять на пленарному засіданні Верховної Ради під час розгляду законопроекту, згідно з пунктом 3 частини першої статті 30 Регламенту Верховної Ради України. Я не знаю як по процедурі, ну…

Андрій Мотовиловець, фракція політичної партії "Слуга народу". 17:35:41 МОТОВИЛОВЕЦЬ А.В. Шановні колеги, ви зараз бачите нову якість, нову швидкість роботи Верховної Ради. Ви вибрали новий уряд. Дайте шанс новим урядовцям змінити команди. Дайте право набрати найкращих. Дайте право змінити власні міністерства, власні центральні органи влади. Дайте шанс митниці, податковій набрати нових людей. Цей законопроект дозволяє, надає право, як звільнити так і набрати найкращих людей в свої команди. Це дуже важливо для розвитку наших законопроектів. Закони – це не кінець. Є підзаконні акти, їх пишуть юристи, їх приймає уряд, це шанс всі зміни, які ми готуємо, продовжити, це дуже важливо. Я прошу підтримати цей законопроект в найближчий час, його чекає уряд і всі органи влади. Я дякую вам.

про скасування реформи державного управління, яку ми розпочали 2016 року. Автори законопроекту, на жаль, видно погано розуміють або просто свідомо ігнорують норми європейського підходу і принципів до державного управління. Саме цими нормами, саме цими принципами керуються всі країни Європейського Союзу, до якого ми з вами, я думаю, всі погоджуємося, прагнемо. По суті, в законопроекті є кілька норм, які є прийнятними і які можна було би підтримати. Але, на жаль, вони розбалансовані абсолютно пропозицією до незахищеності кожного державного службовця, до різкого підвищення політичного впливу на кожного держслужбовця, на дестабілізацію і утворення паралельних структур усередині публічної адміністрації, не змішування політичних посад і посад державної служби, на повне порушення інституційної спроможності і втрату інституційної пам'яті державної служби з приходом кожного нового уряду. Даний законопроект не відповідає рекомендаціям ані ані Комітету міністрів ради Європи, ані відповідає праву Європейського Союзу. Ми отримали суттєві зауваження від ОЕСР/SIGMA, від представництва Європейського Союзу в Україні. І пропонуємо суттєво доопрацювати ті норми, які запропоновані в цьому законопроекті, адже інакше, якщо ми його ухвалимо в такому вигляді, то ми з вами не матимемо нейтральної і стабільної державної служби, ми матимемо з вами міністрів, які формують під себе команди і будуть окремими, такими удільними князівствами керувати і, власне, ми отримаємо з вами руйнацію демократичних принципів реальної європейської державної служби, яка… ГОЛОВУЮЧИЙ.

експертну і навчальну підтримку, яку також маємо у зв'язку з впровадженням в Україні реформи державної служби. "Європейська солідарність" не може підтримати цей законопроект, навіть у першому читанні. Дякую. Дякую. Шановні колеги, шановні українці, пане Голово! Насправді, я дуже-дуже рада, що ми нарешті повертаємося до важливої дискусії про цю реформу і реформу державного управління, і публічної адміністрації як такої. Без цієї реформи, я це казала, коли мала честь доповідати Закон "Про державну службу" декілька років тому з цієї трибуни і буду казати зараз. Без цієї реформи не відбудеться жодних позитивних змін в країні, тому що не буде кому його робити. На сьогодні у нас система заскорузла, часто радянська, часто корумпована, часто дуже заполітизована, і вона, найголовніше, найголовніше, на ручнику. Як би швидко ми з вами не намагалася рухатися, да, і як би ми не тиснули на газ, і як би про це не просив нас Президент Зеленський і уряд, якщо машина на ручнику, рухатися вона не буде. Тому нам на сьогодні треба провести комплексний аудит і реформувати державне управління, державну службу. За якістю державних інституцій, дійсно, ми займаємо одне з останніх місць у світі, 110 позиція зі 140 країн світу. Тому безперечно треба реформувати і треба рухатися до цієї реформи. Чи допомагає в цьому цей законопроект 1066? Там є правильні положення, колеги, але він є системним і він нам в цьому не допоможе. З одного боку, я дуже-дуже вдячна колегам на комітеті, що ми розглядали зауваження і наших європейських партнерів, і різноманітних фракцій, і ми дослухалися один до одного, і знайшли компроміс, і знайшли в рішенні комітету можливість навіть внести одразу поправки до тексту законопроекту. З іншого боку у нас на сьогодні є лист від програми SIGMA - це фактично Венеційська комісія в державному управління в Європі, і вона має велику вагу. І у нас є лист від представництва ЄС в моїх руках щодо того, що він просить і настійливо рекомендує дійсно голосувати цей законопроект лише в першому читанні, ані в якому разі не за основу і в цілому. Тому що одна з новел реформи державного управління, яке нам вдалося впровадити - це рухатися до відділення політики від державної служби і від бізнесу. На жаль, цей законопроект на сьогодні повертає державних службовців дещо в залежність від політиків, і це є дуже небезпечна історія. Тому, колеги, підтримувати буду просити цей законопроект лише в першому читанні. Далі дуже нам треба постаратися доопрацювати і цілу армію державних службовців, на сьогодні це 240 тисяч… Дайте завершити, будь ласка. ШКРУМ А.І. Цілу армію державних служб, інспекцій, органів влади, 26 мільярдів гривень, які витрачаються лише на оплату праці. 3 тисячі 200 державних підприємств, більшість з яких не працюють нам доведеться реформувати системно і заслухати стратегію уряду, як вони це будуть робити. Дякую. Лише в першому читанні ми готові підтримати. Дякую. До слова запрошується Лозинський Роман Михайлович, фракція політичної партії "Голос". Шановні українці! І в першу чергу шановні колеги фракції більшості. Я вже звертався на комітеті до колег з фракції "Слуга народу" і хотів би звернутися також тут до вас в цьому залі. Ми всі з вами поважаємо Каху Бендукідзе, який сказав, що всі реформи потрібно встигнути зробити в перші півроку, закласти всі фундаментальні, найважливіші каміння реформ. Але, друзі, коли ми закладаємо цей фундамент з великою кількістю прогалин, з великою кількістю щілин, то рано, чи пізно туди зайде вода, інший непотріб і цей фундамент зруйнує. Питання державної служби надзвичайно важливе питання. І у нас була одна крайність, коли державні службовці корупціонери чи інші недобросовісні службовці ховалися 22 місяці у відпустках чи на лікарняному. І абсолютно неможливо було би впливати на те, щоб цю ситуацію змінити. Це була одна крайність і її точно треба змінювати, і тут ми точно ваші союзники. Але в цьому законопроекті, в такому вигляді як він був запропонований нам на комітеті, є інша крайність, де чітко прописано, що керівник зможе звільнити свого підопічного без комісії і висновків, і жодних аналізів. Що це означає? Що, якщо ти комусь не подобаєшся, нелояльне керівництво, тебе звільнять. Друзі, ми абсолютно підтримуємо вас, якщо в когось є ілюзії, що хочемо вставляти палки в колеса. Ні, ми підтримуємо вас, уряд, який ви сформували, щоб якомога швидше очистити всю державну службу від корупціонерів і від людей, яка саботували всі реформи. Але ми не можемо цим законопроектом абсолютно зрізати всіх свідомих якісних професіоналів, які зайшли за останні 5 років на державну службу на ці такі прості умови, але все одно служити Україні. Тому… Попрошу додати хвилину. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте договорити, будь ласка. ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М Тому друзі, перш за все я хочу подякувати за те, що сьогодні ми не голосуємо цей законопроект за основу і в цілому. Це дуже важливо, нам потрібно дуже сильно ще над ним пропрацювати. І я прошу вас на комітетах, якщо ви бачите висновки SIGMA, Європейської Ради, Європейського Союзу, нам потрібно їх враховувати. Тому, друзі, працюємо, державна служба нам потрібна. Потрібна якісна, але потрібна справді прописана дуже чітко, тому що це стосується 240 тисяч людей. Дякую. Дякую. Слово надається Віктору Васильовичу Бондарю, депутатська група "За майбутнє". 17:45:15 БОНДАР В.В. Дякую. Шановні колеги, категорично підтримуємо цей законопроект і поясню чому? За останні роки ці реформи наробили багато біди в країні, і реформа оцієї державної служби наробили так само багато біди: по півроку, по вісім місяців призначають керівників підприємств центральних органів і так далі. Потім півроку вони роблять біду, жирують, їх ніхто не може звільнити, починається процедура звільнення, суди, пересуди, чоловіки тікають у декретні відпустки і так далі! По півроку, рік-два їх шукаємо, щоб тільки вигнати з цієї державної служби. Якщо ми хочемо навести порядок, діємо рішуче, перестаємо заграватися, скасовуємо всі ці процедури, які понапридумували за останні роки, і наводимо порядок в державі. Я був міністром, я знаю, що це таке: за ніч звільняли керівників підприємств, які проворувалися, на ранок відправляли людей, представляли нову людину і починали наводити порядок, а по людині передавали матеріали до правоохоронних органів і примушували або відсидіти, або повертати кошти, або ще щось.

і навести порядок у державі за 2-3 місяці. На мій характер, це абсолютно можливо зробити і дуже швидко, Дякуємо, підтримуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Шановні колеги, обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття у першому читанні за основу проект Закону (реєстраційний номер 1066) про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади. Прошу народних депутатів підтримати та проголосувати. Дякую. Рішення прийнято. За – 273, проти – 23, утримались - 38. Проект закону прийнято в першому читанні за основу. Відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення на половину строків підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 1066) про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади. Прошу підтримати та проголосувати. За-261 Проти – 39, утримались 19. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Пропонується, шановні народні депутати, пропонується включити до порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання та розглянути сьогодні проект Закону (реєстраційний номер 1043) про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживання прав народних депутатів у ході законодавчої процедури. Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання проекту Закону, реєстраційний номер...

Включіть мікрофон Геращенко, будь ласка, Ірині Володимирівні. потребує комплексної реформи, і це питання не однієї там п'ятихвилинної розмови. По-перше, зараз ми намагаємося грубо порушити Регламент, коли на вечірньому засіданні вносимо до порядку енного законопроект – це перше. А друге – друзі, ми хочемо запропонувати спокійно завтра внести цей законопроект до порядку денного разом з іншим блоком, що стосується реформи парламенту, і обговорити. І також, друзі, ми нагадуємо вам, що серед не проголосованих вами обіцяних постанов, постанова, що стосується створення Спеціальної комісії з питань ветеранів, Постанова про направлення до Венеційської комісії семи законопроектів Президента Зеленського на відповідність їх так само європейським нормам і стандартам. Це також стосується дуже важливих тем організації роботи парламенту і ми їх пропонуємо спокійно спокійно обговорити, прочитати, щоб ваші депутати... До речі, прочитайте, народні депутати від "Слуги народу", хоча би назву цього законопроекту.

Якщо немає, прошу, ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання проект Закону (реєстраційний номер 1043) про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури. Прошу народних депутатів підтримати та проголосувати. Дякую, рішення прийнято. 239 – за, проти – 57, утримались – 33. Шановні народні депутати, ставлю на голосування пропозицію про розгляд та прийняття рішення сьогодні щодо проекту Закону (реєстраційний номер 1043), про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Рішення прийнято. 244 – за, проти – 61, утримались – 29. Шановні народні депутати, вам розданий проект Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури. Прошу розглянути це питання за скороченою процедурою та визнати його таким, який потребує голосування щодо розгляду і прийняття рішення, за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

241 – за, проти – 47, утримались – 25. Дякую, рішення прийнято. Слово для доповіді надається народному депутату України Фролову Павлу Валерійовичу. Павло Валерійович, прошу на трибуну. Шановні народні депутати, шановна президія, в пленарному режимі ми працюємо всього третій робочий день і найбільш популярним питанням у опонентів політичної партії "Слуга народу" є тема парламентських процедур, а точніше начебто їх недотримання у парламенті дев'ятого скликання. Заперечуючи цю тезу, я хочу нагадати як у попередньому восьмому скликанні наші колеги зловживали парламентськими процедурами. Я маю на увазі "поправочный спам" – навмисне розбалансування редакції законопроекту шляхом вимоги поставити на підтвердження будь-якої врахованої комітетом поправки, а також можливість будь-якого депутата зареєструвати постанову про скасування рішення Верховної Ради про прийняття закону, яке забороняло Голові Верховної Ради підписувати цей акт до постановки на голосування такої постанови. Це могло затягнути підписання прийнятого закону на кілька навіть місяців. А тепер щодо "поправочного спаму". Я хочу просто дати таку коротеньку довідку. В цьому 2019 році 2 закони, 2 законопроекти: законопроект про мову і Виборчий кодекс – розгляд цих двох законів тривав: першого – – 2 місяці, другого – 35 календарних днів. При цьому було використано 14 пленарних… Всього було на це витрачено 24 пленарних дні, 35 пленарних засідань і 95 календарних днів. Якщо врахувати це в коштах для українців, то це з бюджету було витрачено фактично 1,3 мільярдів гривень ні про що. І це все завдяки тому, що було подано 2 тисячі поправок до Закону про мову і 4,5 тисячі поправок до Виборчого кодексу. А тепер я хочу сказати, що пропонує цей законопроект, дуже коротко. Цей законопроект пропонує переходити до обговорення поправок… ласка. ФРОЛОВ П.В. Цей законопроект пропонує переходити до обговорення, як врахованих комітетом так і відхилених комітетом поправок за процедурним рішенням Верховної Ради, тобто 150 голосами. І точно так же забороняти Голові Верховної Ради підписувати прийняті Верховною Радою акти теж за процедурним рішенням, тобто 150 депутатам. І, просто на завершення, шановні опоненти, де зловживання… де знущання над парламентськими процедурами, там, де 1,3 мільярди гривень було витрачено на два закони? Дайте завершити. ФРОЛОВ П.В. Чи те, що ми приймаємо і працюємо так як працює кожен українець, у Верховній Раді. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Кальченко Сергію Віталійовичу. Шановна президія! Шановні народні депутати! Регламентний комітет на своєму засіданні 9 вересня розглянув цей законопроект (реєстраційний номер 1043), який був визначений Президентом одним із невідкладних і підготовлений для термінового розгляду на виконання доручень парламенту. Проектом пропонується вдосконалити законодавчий процес шляхом внесення змін до статей 48, 49, 120, 121 Регламенту парламенту. Передбачити, що певна кількість народних депутатів, Президент або уряд можуть внести проект Постанови Верховної Ради про скасування рішення парламенту про прийняття закону, постанови чи іншого акту в цілому. Також під час розгляду законопроекту в другому читанні тільки за процедурним рішенням парламенту може бути проведено обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, включення в цілому, чи її частини. В такому ж порядку може бути порушене питання про розгляд пропозицій, поправок до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні. Слід сказати, що на певні неточності було звернено увагу у висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради, які були враховані комітетом. Зокрема, ми звернули увагу на редакційні неточності в законопроекті, а саме в підпункті 1 пункту 1 1 пункту 1 законопроекту зазначена цифра 4, при цьому зміни стосуються статті 48, яка і вказана в порівняльній таблиці, це просто технічна помилка. А також на те, що формулювання не менш, як одна третина від конституційного складу, не узгоджується з термінологією, яка застосовується в Конституції, де вказано "не менш, як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України". Тому комітет ухвалив висновок на цей законопроект. Прийняв рішення рекомендувати парламенту, за результатами розгляду цих редакційних уточнень запропонованих комітетом. А саме: цифру "4" замінити на цифру "48", словосполучення "не менше, як одна третина від конституційного складу народних депутатів" замінити "не менше, як одна третина від конституційного складу Верховної Ради Дякую за увагу.

Шановні колеги! Є таке французьке слово parler – говорити, обговорювати. І саме від цього слова походить назва представницького законодавчого органу парламенту. Тобто parler – говорити. Говорити, обговорювати, обмінюватись думками, висловлювати політичні позиції, використовувати інші можливості по демонстрації своєї політичної позиції. Так працюють нормальні парламенти. Історія знає парламенти, які працювали дуже швидко. Це Верховный Совет СССР, дуже швидко працював в 30-ті роки. Рейхстаг в Німеччині, того ж періоду, дуже швидко працював. Без обговорень, їм не треба було політичних обговорень, їм не треба було других читань. Їм треба було швидко нажимати на кнопочку і приймати закони, які виросли потім, ви всі знаєте, в що. Нормальний парламент – це є процедура. Юриспруденція – це є процедура. Яка дозволяє висловити свою позицію депутату, політичній групі, політичній фракції і її захистити. Тому сьогодні, до речі, як на мене, це, знаєте, юридична "абракадабра", зловживання депутатом своїм правом на участь в законодавчому процесі. це юридичний набір слів, який не має жодного сенсу. Депутат за Конституцією має право законодавчої ініціативи, виступу з трибуни, відстоювання своєї позиції в тому числі і у формі поправок. Ви ж рекомендуєте повністю зупинити парламентаризм, повністю зупинити. Зупинити друге читання, зупинити повністю роботу, дати можливість приймати на комітетах рішення, які ніде ніким не обговорювались, окрім цього комітету. На жаль, ні. На жаль, ні. Я дуже не хочу, щоб український парламент… С.В. … 2019 року перетворився на Верховный Совет СССР 1933 року або на Рейхстаг в цей же період. Тому насправді, коли виступав із своєю інавгураційною, пробачте за таке слово, промовою Перший заступник Голови Верховної Ради, він закидав попередньому парламенту, що ми не прислухаємось до висновків ГНЕУ. Висновок ГНЕУ: "Повернути на доопрацювання". Пане Руслане, будьте послідовним. Дякую.

Шановні колеги, я хотів би звернути увагу на деякі маніпуляції, які лунають з цієї трибуни з приводу того, про що насправді йде мова в цьому законопроекті. Цей законопроект спрямований якраз на те, щоб не дати можливість окремим народним депутатам зловживати своїми Є в праві таке поняття як "зловживання правом". І саме через зловживання правом дуже часто Верховна Рада України блокує прийняття потрібних законів. прийняття ефективних законів. Для того, щоб унеможливити, коли один народний депутат України може поставити під сумнів результати голосування цілого парламенту і вимагати скасування, якраз і пропонуються ці зміни. Немає нічого страшного, якщо 150 народних депутатів України підпишуться під тим, щоб скасувати рішення Верховної Ради, це рішення буде поставлено на голосування. Шановні, я розумію, що парламент – це поговорити, але треба говорити конструктивно. І не треба вводити в оману народ України і наших виборців. Тому для того, щоби ефективно працював парламент і пропонуються ці зміни. Вони абсолютно нормальні, абсолютно робочі, тому є прохання їх підтримати. Дякую за увагу. Дякую. Луценко Ірина Степанівна. Геращенко Ірина Володимирівна, фракція "Європейська солідарність".

Включіть мікрофон, будь ласка. Включіть, будь ласка, мікрофон!

Я даю слово. Шановні колеги, я надам слово, при всій повазі, Ірині Володимирівні, але порівнювати народних депутатів… (Шум Я даю слово Ірині Володимирівні Геращенко на виступ. Шановні колеги, зараз в цій сесійній залі ми бачимо як Верховна Рада незалежної України перетворюється на парламент АРК Крим, де ще навіть... (Шум у залі)

зараз весь світ бачить як опозицію спочатку відсадили на галерку, потім її захлопують і перекрикують. (Шум у залі) І далі, навіть не прийнявши ще Закон з цинічною назвою: про протидію зловживанню прав народних депутатів щодо законодавчої ініціатив, його вже виконують. Тому що зараз я маю таке саме право, як всі представники... (Шум у залі) Я маю від своїх виборців право і обов'язок, так само як всі інші 426 народних депутатів України на законодавчу ініціативу, на альтернативний законопроект, на поправку. І насправді те, що зараз відбувається, друзі, ви нищите не просто опозицію, а парламентаризм. Ми як друзі парламенту і люди, які мають тут такі самі права закликаємо вас це не робити. Ще раз наголошуємо, що цей законопроект має навіть абсурдну назву, не говорячи про зміст.

Щоби законопроект не змінювався від першого до другого читання на відповідність до європейських норм, і стандартів, і законів. І якщо ви хочете вдосконалити Регламент, то ключове, що треба зробити, щоби перед другим читанням кожний законопроект

Шановні колеги, при всій повазі до всіх народних депутатів України і до кожного особисто, я хотів би вам нагадати, що навіть коли ми знімали недоторканність з себе, ми говорили про те, що у нас є захищеність в залі Верховної Ради на свою політичну позицію і на свої дії. Однак ми говорили про те, що неприпустимі образи в сесійному залі Верховної Ради України, як і будь-де в іншому місці в нашій державі. Тому якщо ми хочемо бути парламентом, який буде об'єднувати державу, давайте будемо чемно ставитись до наших колег, як тих, хто є більшістю, так і тих, хто займає іншу позицію. Я думаю, що це буде правильно. Якщо ми сьогодні вже говоримо про європейські стандарти, то дуже багато народних депутатів, які були в минулому скликанні, пам'ятають, що ці пропозиції також дискутувались під час місії Пета Кокса. Тому давайте будемо відвертими та не будемо перекручувати, коли нам зручно – у нас одна позиція, коли незручно – інша. Пропоную повернутись до розгляду питання. І запрошую до трибуни... Вибачте, Папієва Михайла Миколайовича, "Опозиційна платформа – За життя". 18:09:50 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні народні депутати, шановні колеги, шановні глядачі! Ви знаєте, давайте все ж таки повернемося до суті цього законопроекту. Я спеціально, коли йшов до трибуни, то взяв Конституцію України. В цьому Основному законі є декілька кваліфікаційних вимог до процедурних голосувань у Верховній Раді України, це стаття 83, стаття 85, 87, 89 і 154, яка в Основному законі чітко і ясно регламентує, що внесення змін до Конституції України можуть подавати у вигляді законопроекту 150 народних депутатів України. Скликати позачергову сесію можуть 150 народних депутатів України. Голосувати про схвалення запиту до Президента України можуть 150 народних депутатів України. Тобто, оці всі голосування вони чітко визначені в Основному законі – в Конституції України. Що ви зараз робите? Ви берете і зводите поправку до другого читання або до повторного першого, або до повторного другого до кваліфікаційної вимоги Конституції України. Таке не робиться. Ви почитайте хоча б, який у вас тут буде такий когнітивний дисонанс. Якщо читати статтю 120 Регламенту Верховної Ради України, то тут чітко і ясно записано: за наполяганням ініціатора внесення поправки, ця поправка ставиться на голосування. Ви зараз замість цього вводите якийсь колективний ініціатор у вигляді 150 народних депутатів України. Це не інакше, як ви зараз робите взагалі-то колективізацію Верховної Ради України. І ви фактично зараз, фактично зводите нанівець кожного народного депутата України, особливо мажоритарника, який сьогодні обраний на виборах… Дайте, будь ласка, завершити. ПАПІЄВ М.М. … і є представником українського народу. Він, коли йшов на вибори, він на кожному окрузі брав накази виборців, і він має їх реалізовувати. Реалізовувати він може їх тільки у вигляді поправок до законів і як суб'єкт законодавчої ініціативи. Схваменіться, бо ви потім дійдете до того, що будете вносити зміни вже до цих недолугих законів. Дякую. Шановні колеги, обговорення питання завершено, переходимо до голосування. я хочу від імені депутатської групи "За майбутнє", якщо дозволите, 2 хвилини, тому що на правах фракції. По-перше, ми почали розгляд цього питання з порушення Регламенту. Давайте пригадаємо, що в Регламенті чітко зафіксовано, що питання вноситься в порядок денний розгляду на одному робочому засіданні, а розглядається і приймається рішення по цьому питанню на іншому робочому засіданні. Ми сьогодні з вами свідки порушення Регламенту. Давайте, все-таки, пам'ятати про те, що парламент це насамперед демократична процедура. Демократія – це процедура, а демократична процедура в парламенті – це дотримання Регламенту. Я хочу нагадати, що емоції в парламенті – це абсолютно нормальна річ. Ми сюди прийшли ламати корупційну і політичну систему. Друзі, я хочу нагадати як ламалася політична політична система в Радянському Союзі, і хто її ламав, прямі включення з'їзду народних депутатів СРСР, виступи Сахарова, міжрегіональної депутатської групи і дискусія, альтернативна точка зору зламала корумповану політичну систему Радянського Союзу.

Федерації Дмитра Гризлова, відомого вам, який сказав про те, що парламент – це не місце для дискусії. Альтернативній точці зору в парламенті бути! І в мене є пропозиція до голови… до спікера парламенту, до всіх депутатських фракцій

Дякую. Шановні колеги, мова сьогодні йде про те, щоб прийняти цей законопроект в першому читанні за основу і створювати додаткові групи, я думаю, що не логічно, тому що у нас для цього є комітети Верховної Ради України. Тому обговорення питання завершено, переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття у першому читанні за основу проект Закону (реєстраційний номер 1043) про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури. Шановні народні депутати, прошу підтримати та проголосувати.

За-234 Проти – 73, утрималися – 27. Проект закону прийнято у першому читанні за основу, покажіть, будь ласка, по фракціям. "Слуга народу" – 232, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність " – 0, "Батьківщина" – 0, "За майбутнє" – 0, "Голос" – 0, позафракційні – 2. Відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення на половину строків підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 1043) про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживань прав народних депутатів у ході законодавчої процедури. Прошу підтримати та голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Шановні колеги, ми з вами нарешті дочекалися того часу, коли у Верховній Раді так вболівають за Регламент Верховної Ради України. То я хотів би зазначити, глава Х стаття 51 Регламенту, якщо народний депутат виголошує образливі слова на адресу іншого народного депутата або депутатської фракції, депутатської групи, головуючий на пленарному засіданні попереджає цього народного депутата про неприпустимість таких висловлювань або про припинення його виступу тоді давайте всі жити по Регламенту, якщо ми так дуже сильно за нього вболіваємо. Наступне. Я вас вітаю у нас залишилось останнє питання порядку денного. Вам був запропонований проект Закону про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії. Я пропоную розглянути вищезазначений законопроект за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. 18:18:01 За-265 Проти – 3. Утрималось – 48. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання по суті. Доповідач народний депутат України Підласа Роксолана Андріївна. Шановні колеги, головне завдання законопроекту 1084: підвищити захист українців від іонізуючого випромінювання під час професійної діяльності та медичних обстежень. Що ми пропонуємо? Кілька основних блоків. По-перше, більш жорстке видобування і переробки урану. Цим законопроектом ми вводимо ліцензування видобування уранових руд. Чому шахтарі в урановій шахті можуть отримувати опромінювання і отримувати дозу радіації на порядок більш ніж персонал атомної електростанції. Ліцензування Держатомрегулювання дозволить захистити цих людей, адже вимагає від роботодавця жорстко контролювати максимальну дозу опромінення і надавати людям засоби індивідуального захисту, проводити регулярний медичний огляд і таке інше. пропонуємо запровадити радіаційний захист стажерів та студентів на тому ж рівні, що й персоналу. Ухвалення законопроекту змусить освітні заклади здійснювати контроль індивідуальних доз опромінення стажерів та студентів та оптимізувати їх захист. Зараз це питання ніяк не врегульовано, тому створює величезні ризики для здоров'я тих, хто навчається чи проходить стажування. Нарешті, ми пропонуємо заборонити імпорт, виробництво і використання медичного обладнання, яке має завеликі ризики опромінення. Мова йде в першу в першу чергу про рентгенівські апарати, в яких неможливо чітко визначити і автоматично контролювати дозу опромінення. Основний принцип МАГАТЕ – це те, що користі від опромінення має бути більше, більше, ніж шкоди. Це зовсім не про наші рентген-апарати. За офіційними даними в Україні використовуються апарати, який по 30-60 років і які, дози опромінення від яких в сто разів перевищують дози опромінення від цифрових рентгенівських апаратів.

1084 – це законопроект про захист людей і здоров'я нації. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово для співдоповіді надається голові Комітету з питань енергетики та житлово-комунальний послуг Герусу Андрію Михайловичу.

Шановний пане Голово, шановна президія, шановні колеги! Комітет на своєму засіданні розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії (1084). Законопроектом пропонується імплементувати вимоги Директиви 2013/59/Євроатом, а саме пропонується доповнити статтю 17 Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання", вимогами безпеки, які мають відповідати сучасне медичне радіологічне обладнання. А також пропонується додати положення щодо ліцензування видобування уранової руди. Під час обговорення в комітеті законопроекту Міністерством охорони здоров'я України були внесені редакційні правки. А саме: в абзаці 2 підпункті 2 пункту 3, розділ І, після слів "ефективна доза" додати слово "професійного" – і далі за текстом. Дане доповнення є суттєвим, адже ефективна доза опромінення для стажерів і студентів, які під час стажування та навчання працюють із джерелами іонізуючого випромінювання, мають становити 2 мілізіверта на рік і має враховувати тільки професійне опромінення. Такий підхід забезпечить розмежування ефективної дози професійного опромінення від ефективної дози опромінення в процесі життєдіяльності людини. Враховуючи зазначене, комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням редакційної правки, яку я зачитаю для стенограми: "В абзаці 2 підпункту 2 пункту 3 розділу І після слів "ефективна доза" додати слово "професійної" і далі за текстом". Дякую за увагу. Прошу підтримати з урахуванням зачитаної правки. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, пропоную перейти до виступів від фракцій: два – за, два – проти. Прошу записатися.

Шановні колеги, законодавство України у сфері використання ядерної енергії в цілому відповідає вимогам Директиви Евроатом, проте існують деякі розбіжності в застосуванні окремих термінів та в окремих напрямах державного регулювання в сфері використання ядерної енергії, що потребує приведення у відповідність до положень директиви. Закон є актуальним і його прийняття забезпечить як усунення розбіжностей між нормами європейського та українського законодавства, так і встановлення єдиних норм безпеки для захисту здоров'я населення та осіб, які перебувають під професійним, медичним опроміненням, підвищенню ефективності забезпечення радіаційної безпеки та радіаційного захисту при застосуванні ядерної енергії у різних сферах економіки та безпеки життєдіяльності людини. Я підтверджую те, що це питання розглядалося на нашому комітеті і редакційні правки представників Міністерства охорони здоров'я були враховані. Також законопроект був підтриманий "Енергоатомом", тому прохання підтримати та проголосувати. Дякую.

Пане Голово, шановні колеги, фракція "Європейська солідарність" з задоволенням констатує, що законопроект 1084 був підготовлений і доопрацьований у восьмому скликанні депутатами "Блоку Петра Порошенка", зокрема нашим колегою Домбровським і депутатами "Фронту змін" Миколою Бондаром, який тоді був під номером а зараз також є в порядку денному як перехідний під номером 0912. Цей законопроект спрямований на уніфікацію норм безпеки і підвищення рівня захисту українських громадян від загроз, які виникають при іонізованому опромінені. Крім того, з усього, що сказали колеги із "Слуги народу", цим законопроектом і тоді, і зараз, тому що він повністю відтворений такий, який був у восьмому скликанні, надається зобов'язання Кабінету Міністрів України розробити і впровадити план захисту населення не тільки для зниження рівня опромінення населення та удосконалення державного регулювання у сфері видобутку та переробки радіаційно небезпечних уранових руд. Підтверджую це і повторюю. Дано завдання розробити план впровадження захисту населення України. Звертаю увагу шановних народних депутатів, що, дійсно, епоха брехні завершилася. Адже точне відтворення, як сказала наша колега Ірина Геращенко, "зелений ксерокс", який спрацював сьогодні і десятки інших законів, які були підготовлені і напрацьовані депутатами коаліції "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту" перенесені сьогодні в цей парламент, говорить про одне, що високий рівень довіри монобільшості до депутатів "Європейської солідарності", до нашої політичної сили та не... та не менш високу оцінку попередніх напрацювань фракції "Європейська солідарність". Тому ми, звичайно, будемо підтримувати цей законопроект. До слова запрошується Лубінець Дмитро Валерійович, депутатська група "За майбутнє". Добрий вечір, шановні колеги! Лубінець, депутатська група "За майбутнє". Ну, дійсно гарний законопроект, ми турбуємося про націю – все добре. Але у мене одне просте запитання: чому в такому доброму законопроекті написали введення додаткової ліцензії на видобування урану в Україні? Хочу повідомити авторам законопроекту про те, що наданий час таку ж саму ліцензію, яка прописана в статті 16 Кодексу України про надра, видається Державною службовою геології та надр України. А ви цим законом наряду з цією державною службою вводите додаткову ліцензію, яка буде отримувати компанія, яка прийде в Україну від Державної інспекції ядерного регулювання. Знаєте, у нас таке враження, що просто в чергу стоять якісь інвестори, які хочуть зайти на територію України вкладати, а це величезні кошти і робити Україну незалежною від ядерного палива. При цьому можу зазначити, за за от цими нормами турбування про населення, на жаль, ось одну норму напряму корупційну ви все ж таки прописали. Тому сьогодні ми дуже багато законопроекті розглядали, ну, прозоро, зрозуміло, вигідно для напівпровідники вигідні для виробників напівпровідників. Скажіть мені, будь ласка, чий лобістській закон зараз ми розглядаємо? Кому вигідно, щоб сюди не зайшли інвестори? Ви за логікою дерегуляції, про яку ми всі кажемо, ми голосуємо за відміну ліцензій, а в цьому законі ми вводимо додатково державну інспекцію і додаткову ліценцію. Тому дякую і прошу не підтримувати цей законопроект. Дякую. Шановні колеги, обговорення питання завершено. Переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію… Шановні колеги, будь ласка, займіть місця. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в першому читанні за основу проект Закону, реєстраційний номер 1084 про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії. Прошу підтримати та голосувати.

Рішення прийнято. Проект закону прийнятий в першому читанні за основу. Відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення на половину строків підготовки до другого читання законопроекту (реєстраційний номер 1084) про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії. Прошу підтримати та проголосувати.

Дякую. Рішення прийнято. За -264, проти – 1, утримались – 40. Шановні народні депутати, я вас вітаю, ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього нашого засідання. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра ми продовжимо роботу о 10-й годині ранку. Гарного вечора. До побачення. Дякую.